Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Nadaljujemo sejo. Prehajamo na obravnavo prekinjene 2. točke, to je na volitve podpredsednika Državnega zbora. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 25. maja 2022. Razdeljenih je bilo 81 glasovnic, oddanih je bilo 81 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo, zato je veljavnih vseh 81. Za je glasovalo 52 poslancev, proti je glasovalo 29 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je Nataša Sukič z večino glasov vseh poslancev izvoljena za podpredsednico Državnega zbora. Novoizvoljeni podpredsednici Državnega zbora Nataši Sukič iskreno čestitam in ji želim veliko uspeha pri opravljanju dolžnosti.

Ker k predlogu odloka amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora. Glasujemo.

V skladu s peto alinejo šestega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je Kolegij predsednice Državnega zbora na 1. seji, 24. maja 2022, sprejel sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. V skladu s sprejetim sklepom so vse poslanske skupine, razen Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, sporočile predloge za predsednike in podpredsednike delovnih teles Državnega zbora. Glede na prejete predloge je pripravljen predlog sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, ki ste ga prejeli in je objavljen na e-klopi. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Gospa Jelka Godec, izvolite.

SDS): Spoštovani kolegi poslanci! Vsi smo prvi dan ob nastopu poslanske funkcije dobili Poslovnik Državnega zbora. Upam, da ste si ga vsaj prebrali v 1. členu, če že niste prišli dlje, kjer piše: »S tem poslovnikom se ureja organizacija in delo državnega zbora ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in poslancev.« Danes smo priča temu, da se Poslovnik krši že v 1. členu, namreč pravice poslank in poslancev do tega, da se, prvič, spoštuje ustavni red, da se spoštuje poslovnik, zakonodaja, da poslovnik določa, da se ob določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini, upošteva velikost poslanske skupine, upošteva se razmerje med poslanci koalicije in pozicije ter da se pri določanju vodilnih funkcij v delovnih telesih upošteva velikost poslanske skupine, porazdelitev drugih funkcij v Državnem zboru ter razporeditev poslancev v različne delegacije. Kot sem že v uvodu te seje povedala, je po matematičnem izračunu in razrezu, ki ga je pripravila predsednica oziroma Kabinet predsednice Državnega zbora, Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pripadalo oziroma pripada šest predsedniških mest, mest, oziroma še celo več po izračunu, in za teh šest delovnih mest smo v Slovenski demokratski stranki tudi na Kolegiju predsednice Državnega zbora predlagali imena. Prav tako smo predlagali imena za 16 podpredsedniških mest.

Koalicija je ta amandma podprla in s tem je odvzela Slovenski demokratski stranki eno predsedniško mesto, tako jih imamo sedaj samo pet. Kot sem v uvodu povedala, Slovenska demokratska stranka na tem mestu ne zahteva ne več ne manj predsedniških mest ne podpredsedniških, ampak točno toliko, kot ji jih pripada po poslovniku. Danes smo slišali besede: pravna država, dosledno bomo vzpostavili pravno državo, konec bo avtoritativne vlade, konec bo avtoritativnega vladanja, tudi v Državnem zboru. Slišali smo, da če pade demokracija, pade država. V tem primeru lahko rečemo, da če pade demokracija, če pade demokratično odločanje, pade tudi Državni zbor. Na začetku je bilo tudi zavrnjeno, da predsedujoči Državnega zbora pozove Zakonodajno-pravno službo, da razreši to pravno vprašanje, ki smo ga postavili – ali ta točka sploh spada na dnevni red. Želeli smo ponovno odločanje o odločitvi Kolegija Državnega zbora. Tudi to je bilo v bistvu zavrnjeno. Prav tako je bilo zavrnjeno določilo v 67. členu, kjer smo zahtevali, da pred odločanjem

Znani pravnik, ki, bom rekla, zadnja leta niti ne stoji na naši strani oziroma je vedno dajal pravna mnenja, ki niso sledila odločitvam Vlade, to je dr. Rajko Pirnat, je dejal, da ima poslovnik moč, in sicer celo višjo od zakona. To pomeni, da je predsednica Državnega zbora očitno nad zakonom, da je večina v Državnem zboru očitno nad poslovnikom, nad zakonom in lahko večina odloči, karkoli želi. To vam sicer res daje moč tolikih in tolikih glasov, vendar ste s tem, kar ste danes pokazali, zavrnili vse tisto, kar ste govorili prej več ur. V Slovenski demokratski stranki se ne strinjamo s trenutnim razrezom in zahtevamo, da se upošteva matematični izračun, razrez, ki je določen po poslovniku oziroma je bil izračunan. To je šest predsedniških mest za Slovensko demokratsko stranko v delovnih telesih in 16 podpredsedniških mest. Dokler to ne bo uresničeno, ne bomo podali predlogov za ta mesta, tudi ne za podpredsednika Državnega zbora in člane v delovnih telesih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Gospod Aleksander Reberšek, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Poslanke in poslanci! Včeraj je Kolegij predsednice Državnega zbora sprejel sklep o razdelitvi mest v delovnih telesih Državnega zbora, ki pripadajo posameznim poslanskim skupinam. Skladno z odlokom bo v novem sklicu delovalo 21 delovnih teles, od tega osem komisij in 13 odborov. Nova Slovenija je vedno bila in bo tudi v prihodnje stranka, ki stavi na strokovno, pošteno in trdo delo, ne glede na to, ali smo v koaliciji ali v opoziciji. Naš dosedanji trud je bil prepoznan tudi na volitvah, ko smo postali tretja najmočnejša stranka v državi. Volivci so nam podelili mandat in zaupanje, da bomo delovali po svojih najboljših močeh v korist vseh državljank in državljanov. Pri razrezu delovnih teles je bila Nova Slovenija tako kot vse druge stranke povabljena, da poda svoje predloge, kar smo tudi storili. Ker ne bežimo od odgovornosti, so bili naši predlogi državotvorni, kar se je izkazalo tudi s sprejetim dopolnilom, ki smo ga vložili. V devetem sklicu parlamenta sta dve stranki v opoziciji, med njimi tudi Nova Slovenija. Ker skladno s poslovnikom vodenje Komisije za nadzor javnih financ in Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pripada opoziciji, je edino korektno, da si opozicijski stranki vodenje teh dveh komisij razdelita. Poudarjam tudi, da smo se odpovedali trem podpredsedniškim mestom v delovnih telesih, da bi pridobili dodatno predsedniško mesto v Ustavni komisiji in imeli podpredsedniški mesti le v Odboru za zdravstvo in Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Zagotavljam, da je Poslanska skupina Nova Slovenija odgovorno imenovala kompetentne ljudi za vodenje delovnih teles. Kompetentnost je Nova Slovenija dokazala že z dosedanjim delom v Državnem zboru in z izjemnimi rezultati naše ministrske ekipe v odhajanju. Komisija za nadzor javnih financ, Ustavna komisija in Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo vodeni strokovno in demokratično. V Novi Sloveniji smo sicer mnenja, da bi potrebovali tudi odbor za digitalizacijo, ki bi prispeval k tehnološkemu preboju in digitalizirani javni upravi v službi državljanov, in po zgledu skandinavskih držav še odbor za prihodnost, v katerem bi lahko delovali vsi vodje poslanskih skupin, ki bi se državotvorno in medresorsko ukvarjali z dolgoročnimi smernicami razvoja naše države. Verjamem, da smo tukaj vsi dovolj politično zreli, da bo delo v odborih potekalo v prvi vrsti strokovno, vsebinsko in spoštljivo. Predlog sklepa bomo v Novi Sloveniji podprli. Hvala lepa. Zadnji, dr. Matej Tašner Vatovec iz Poslanske skupine Levica. Izvolite. Ne boste? (Ne.) Prav. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo poslank in poslancev.

Tako imenovanemu poslovniku se z drugimi besedami reče tudi mala ustava, saj vsebuje temeljna pravila izvajanja visoke demokracije in parlamentarizma. To so pravila, ki bi jih morali spoštovati vsi – levi, desni, opozicija, koalicija, v prvi vrsti pa vi, spoštovana predsedujoča. Kot pravnica, kot bivša sodnica, predvsem pa kot predsednica Državnega zbora, torej prva med enakimi, ste včeraj na kolegiju in prav tako uvodoma na današnji seji najprej pogrnili predvsem na testu demokratičnega vodenja tega parlamenta. Namreč, predlog razreza delovnih teles, ki ga je pripravila vaša služba ob spoštovanju določil oziroma pravil iz tega poslovnika, se je preglasovalo z vloženim amandmajem, ki krši poslovniška pravila. pravila. S tem manevrom se je v nasprotju z razrezom Slovenski demokratski stranki kot največji opozicijski stranki v tem sklicu odvzelo eno predsedniško mesto. Vi, predsedujoča, ste tisti, ki bi morali na takšne kršitve opozoriti, pa niste. Če vas citiram, kaj je bilo rečeno na včerajšnjem kolegiju: smo dali predlog, ki se nam je zdel skladen s poslovnikom in razrezom, amandma pa je bil vložen in potem tudi izglasovan.« Na tak način sami vzpostavljate nekakšno avtoritarno prakso vodenja tega parlamenta, nekako v stilu »gremo mi po svoje«, ni važen poslovnik, niso važna ali pomembna pravna pravila, mi imamo večino in moč in zato lahko odločamo po svoje. Da je zadeva sporna, se verjetno strinjate tudi pri sebi, kajti niste dopustili niti tega, da bi Zakonodajno-pravna služba podala o tej zadevi tudi svoje mnenje. Glede na dejstvo, kaj lahko danes razberemo iz medijev, pa je zadeva pravzaprav povsem jasna. Sedaj že potrjeni predsednik Vlade gospod Robert Golob je očitno vpleten v mednarodni škandal. Preiskovalo se bo njegove sporne posle na odboru kosovskega parlamenta. In vi s takšnimi nedemokratičnimi, spornimi, pravno spornimi manevri želite pač v Sloveniji zadevo pomesti pod preprogo. To pa lahko storite očitno le tako, da Slovenski demokratski stranki kot največji opozicijski stranki odvzamete vodenje Komisije za nadzor javnih financ. Glede na dejstvo, da je to sporno tako z vidika poslovniških pravil kot te male ustave, ki bi se je morali držati vsi v tem parlamentu, seveda o sklepu, ki je predlagan, ne moremo glasovati. Hvala lepa. Ker sem bila napadena, bom replicirala. Kot prvo. Poslovnik Državnega zbora ni ustava. Mi imamo eno ustavo, in to je Ustava Republike Slovenije. Kot drugo. Še enkrat bom prebrala šesti odstavek 33. člena Poslovnika, ki pravi, pazljivo poslušajte: »Pri določanju vodilnih funkcij v delovnih telesih se upošteva velikost poslanske skupine, poleg tega pa tudi porazdelitev drugih funkcij v državnem zboru ter razporeditev poslancev v delegacije v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih.« Danes ni časa, da bi razlagali o argumentaciji v pravu. v pravu. Kar se tiče pa obtoževanja kogarkoli, da je v kakšni mednarodni preiskavi, v kaznivem dejanju – pazljivo s tem, izredno pazljivo. Varuje vas imuniteta v Državnem zboru,

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Danes je zame kot poslanca en dan v drugem mandatu, ki ni preveč vesel, zaradi tega ker se tepta do sedaj ustaljeno delo. Moram reči, da je to tudi žalosten dan za demokracijo in za vse tiste, ki bi jim poslanci tukaj v Državnem zboru morali biti za vzgled. biti za vzgled. Spoštovane kolegice in kolegi, tole je naš poslovnik, neke vrste ustava Državnega zbora, čeprav ni ustava, se strinjam s tem. Se pravi neke vrste pravilnik, predpis, po katerem smo se do sedaj vedno ravnali. Danes je to drugače in moram reči, da ni potrebno biti niti doktor znanosti niti bivši sodnik, da veš, kaj je prav in kaj od tebe pričakujejo državljani. Pričakujejo poštenost, pravičnost in seveda, da se ravnaš po zakonih in po pravilnih in po našem poslovniku. Zaradi tega ker le tako lahko potem kot zakonodajno telo zahtevamo, da se bodo tudi naši državljani držali pravil. S tem, kar se danes tukaj dogaja okoli razdelitve predsednikov in podpredsednikov delovnih teles, mi kažemo slab vzgled svojim državljanom in vi, spoštovana koalicija, dejansko požrli besedo z enega dne na drugega in se sedaj že drugič v nekaj dneh dejansko krši poslovnik. Verjemite, da se vam lahko to vrne kot bumerang in vaši državljani tudi ne bodo želeli

imamo tudi po nekem matematičnem izračunu kot skupina 27 poslancev pravico, da se imenuje iz naših vrst šest predsednikov delovnih teles kot opozicijskih poslancev, je jasno, da je prišlo tukaj do nekega – kako naj rečem?

dober vzorec za naše nadaljnje pošteno delo. Če imamo v Slovenski demokratski stranki 27 poslancev, kar je trikrat več kot Nova Slovenija, z vsem spoštovanjem do kolegov poslancev iz Nove Slovenije, je nelogično, da imamo sedaj pet predsednikov delovnih teles, ki so se nam dejansko odobrili, in Nova Slovenija, ki ima trikrat manj poslancev, ima tri predsednike. Moram reči še, da če bi se že tukaj želeli nekaj pogajati, potem se lahko pogajate v Svobodi in v koaliciji s svojimi predsedniki delovnih mest, ne pa da se potem na nek način gre v škodo Slovenske demokratske stranke. Tega seveda ne morem podpreti in vztrajamo pri tem, da imamo šest predsednikov delovnih teles in tudi 16 podpredsednikov. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka je gospa Jelka Godec. Izvolite.

kršen poslovnik in da Slovenski demokratski stranki pripada šest predsedniških mest. Z razrezom, ki ste ga postavili, gospa predsednica, oziroma je bil narejen v službah Državnega zbora, se strinjamo in se bomo vedno strinjali. Namreč, po razrezu, ki je bil narejen, nam pripada 6,14 za predsednika, Svobodi 9,32, SD 1,59, Levici 1,14, Novi Sloveniji 1,82. Po tem, kar je sprejeto, pa je Slovenski demokratski stranki odvzeto eno predsedniško mesto, torej samo pet, Nova Slovenija, ki ima 1,82 ima zdaj tri predsedniška mesta, Svoboda devet, SD dva in Levica enega. in Levica enega. Na to ne pristajamo, zato sem tudi v stališču povedala, da do takrat ne bomo sodelovali v smislu predsednikov in podpredsednikov delovnih teles in v obeh komisijah. Kar se pa tiče odpovedi podpredsedniških mest. Potemtakem se lahko tudi Slovenska demokratska stranka odpove 10 podpredsedniškim mestom za recimo eno ali dve predsedniški. Torej če se nekdo odpove nekim podpredsedniškim mestom in jih potem pripišete nekomu drugemu, neki drugi poslanski skupini, ki o tem niti ni seznanjena niti se ne strinja niti ne ve, ve, mislim, da to definitivno ni neko demokratično odločanje. Danes so že moji kolegi povedali, da je bil ne le kršen poslovnik, da je bilo to že včeraj, stvari potekajo zelo avtoritativno, z močjo večine, ki lahko v Državnem zboru potem konec koncev odloči tudi, da ne velja niti en člen tega poslovnika. Danes beremo v medijih, vsaj po napovedih medijev – meni je sicer čudno, da mediji v bistvu uravnavajo urnik Državnega zbora in določajo, kdaj bo katero delovno telo, mi niti še nimamo vloženih imen ministrstev, nimamo tega gradiva, ne vemo nič, mediji pa že točno vedo, v petek bo ta odbor, v soboto ali v ponedeljek drug odbor. Tako da se že nakazuje, da mislite kršiti tudi druge člene poslovnika. Torej ali misli ta koalicija v Državnem zboru v tem mandatu vladati s to večino glasov in poteptati vse pravne pravne zadeve oziroma tisto, kar sledi zakonu, ustavi in poslovniku Državnega zbora? Če mislite res tako nadaljevati, potem se vam bodo po mojem kmalu zgodile kakšne ustavne presoje vaših odločitev. Kakor pa smo slišali danes, tega ne želite oziroma želite drugo smer, boljšo, demokratično, ljudem dati veliko upanja. Danes pa se to upanje kar izgublja. Sicer pravijo, da upanje umre zadnje, ampak že danes to upanje pri nekaterih umira. Še enkrat. V Slovenski demokratski stranki zahtevamo, da se izpolni Poslovnik Državnega zbora, da se izpolnita matematični izračun in razrez, ki ga je pripravila in predlagala tudi predsednica Državnega zbora, in da Slovenski demokratski stranki pripada šest predsedniških mest. Očitno pa se želi Slovensko demokratsko stranko izločiti iz vseh nadzornih funkcij oziroma komisij in odborov, ki nadzorujejo oziroma bodo nadzorovali delovanje Vlade. To je tudi Komisija za nadzor javnih financ, ki nadzoruje to, kar je v samem imenu komisije zapisano. Še enkrat. Dokler ne bodo izpolnjene te izpolnjene te zahteve, bomo zadevo bojkotirali v smislu, da ne bomo predlagali predsednikov, podpredsednikov, podpredsednika Državnega zbora. In mislim, predsednica, da boste, glede na to, da ste danes govorili tudi o vladavini prava, verjetno razmislili o tem, kako spoštovati poslovnik, in boste to v nadaljevanju tudi uresničili. Hvala lepa, gospa Jelka Godec. Zadnji, ki je prijavljen k razpravi, je gospod Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. Poslanke in poslanci naše skupine bomo odločitev kolegija in sklep o glasovanju, ki je na mizi, podprli. Sprejet je bil v skladu z volilnimi rezultati, demokratičnimi standardi. Poslovnik sem prebral kar nekajkrat, posebej te člene. Ne govori ne o številkah ne o decimalkah. Včasih se je potrebno kakšne stvari tudi dogovoriti, pogovoriti in sklepati kompromise. Na kolegiju je bilo to storjeno. Obtožbe na račun predsednice Državnega zbora niso na mestu. Ona tam ne glasuje, glasujemo vodje poslanskih skupin. In odločili smo se v skladu z najboljšo vestjo, kot se je dalo. Pozabili ste povedati, da je bilo vmes eno uro časa, da bi se znotraj opozicije dogovorili in izpogajali. Državni zbor ima pet strank, po trenutnem razrezu tri koalicijske in dve opozicijski. Za dve komisiji je točno določeno, da pripadata opoziciji. V opoziciji sta dve stranki, torej vsaka stranka dobi predsedovanje v enem delovnem telesu. bi bilo produktivno niti koristno, da bi očital ravnanje in spoštovanje poslovnika recimo samo v zadnjega pol leta. Ste mogoče že pozabili, da so bili v skupini nepovezanih poslancev štiri mesece brez članstva v vseh komisijah in odborih? Me prav zanima, če boste v vaši poslanski skupini res držali besedo in zdržali s to svojo odločitvijo več kot kakšen mesec. Na eni strani si želimo delati, želimo si predsednike, na drugi strani jih zdaj umikate in svojim ljudem zaradi neke politične odločitve, ki se piarovsko prodaja, onemogočate delo. Pustite številnim predsednikom in podpredsednicam, da delajo, da sodelujejo na hearingih, da odločajo in sprejemajo dobre odločitve. Kar se Nove Slovenije tiče, so bili korektni. Pristajali so na pogovor in dogovor, odpovedali so se podpredsedniškim delovnim mestom, tako kot smo se v Poslanski skupini Svoboda odrekli, zato da je bilo več manevrskega prostora, tudi v Ustavni komisiji. Prepričan sem, da bomo danes tole potrdili. Vsem predsednikom, podpredsednikom ne glede na skupino, ne glede na stranko pa želim v nadaljevanju v celotnem mandatu uspešno, konstruktivno delo, predvsem pa veliko pogovarjanja, dogovarjanja in iskanja kompromisnih rešitev. Hvala lepa. Hvala, gospod Sajovic. Ker drugih ni, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju generalne Na podlagi drugega odstavka 25. člena Poslovnika Državnega zbora je predlog sklepa v obravnavo in sprejetje zboru predložil Kolegij predsednice Državnega zbora, ki predlaga, da zbor za generalno sekretarko Državnega zbora imenuje Uršulo Zore Tavčar. Za dopolnilno obrazložitev Predloga sklepa dajem besedo predsednici Državnega zbora mag. Urški Klakočar Zupančič. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Veseli me, da so članica in člani Kolegija na včerajšnji 1. seji soglasno podprli predlog za imenovanje gospe Zore Tavčar za generalno sekretarko Državnega zbora v IX. mandatnem obdobju. Uršula Zore Tavčar je v mandatnih obdobjih Državnega zbora 2014–2018 in 2018–2022 že opravljala funkcijo generalne sekretarke Državnega zbora, pri čemer se je izkazala tako z dobrim sodelovanjem s poslanskimi skupinami kot tudi s posluhom za predloge in izboljšave, pomembne za delo zaposlenih v Državnem zboru. Zavedajoč se pomena in funkcije zakonodajnega organa jo odlikujejo tudi pristop k iskanju inovativnih rešitev, odločenost urediti morebitne odprte zadeve pa tudi siceršnja vizija za izboljšanje delovnega okolja. S svojim delom v minulih dveh mandatih je kot generalna sekretarka nedvomno pomembno prispevala k izboljšanju delovnega okolja tako za poslance kot za zaposlene. Posebej pa je treba izpostaviti tudi njena prizadevanja za čim bolj normalno delo Državnega zbora kljub zahtevnim okoliščinam v zadnjih dveh letih, ki jih je pogojevala epidemiološka situacija, ter izjemen prispevek k uspešno izvedeni parlamentarni dimenziji predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, ki se je zaključilo z vrhunsko organizacijo Konference predsednikov parlamentov držav članic EU marca letos. Prepričana sem, da ima kandidatka ustrezne strokovne in organizacijske sposobnosti ter primerne izkušnje, saj zaradi svojega dolgoletnega raznovrstnega strokovnega dela v Državnem zboru, pri čemer je bila dva mandata tudi generalna sekretarka Državnega zbora, zelo dobro pozna postopke in delo te institucije. Za zaključek naj povem, da lahko v tem kratkem obdobju sodelovanja z gospo Zore Tavčar Tavčar osebno potrdim, da je predana svojemu delu, in menim, da je izjemna sodelavka in izjemna oseba. Na tem mestu bi se ji tudi zahvalila za topel sprejem ob svoji izvolitvi na mesto predsednice Državnega zbora. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite, gospod Jožef Horvat. Spoštovana kandidatka za tretji zaporedni mandat generalne sekretarke Državnega zbora gospa Urša Zore Tavčar, drage kolegice, dragi kolegi! Začelo se je naše odgovorno delo za Slovenijo v devetem sklicu Državnega zbora. Dovolite mi, da se najprej v imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati zahvalim službam Državnega zbora za korektno, profesionalno sodelovanje z našo poslansko skupino v preteklem, z epidemijo obremenjenem in zaznamovanem osmem sklicu Državnega zbora. Prvo zahvalo zagotovo zasluži aktualna generalna sekretarka Državnega zbora gospa Urša Zore Tavčar. Naslednjo gotovo njena namestnica gospa Jerneja Bergoč, ki ima na podlagi znanja in bogatih izkušenj odgovore na prav vsa vprašanja v zvezi s parlamentarno proceduro. V tej hiši smo poslanci Nove Slovenije vedno cenjeni, morda tudi zato, ker smo nasledniki stranke Slovenskih krščanskih demokratov, ki je pred dobrimi 30 leti vodila zgodovinski proces slovenske osamosvojitve. Kandidatko gospo Uršo Zore Tavčar smo poslanci Nove Slovenije za generalno sekretarko Državnega zbora podprli pri njeni prvi kandidaturi in tudi pri njeni drugi kandidaturi. In še osebna nota. Z gospo Uršo Zore Tavčar sva sodelovala že v mandatu 2004–2008, ko je bila odlična sekretarka Odbora za zunanjo politiko in potem še v letih 2012 in 2013, ko sem bil predsednik Odbora za zunanjo politiko. Po včeraj opravljenem pogovoru v naši poslanski skupini z gospo kandidatko smo poslanke in poslanci Nove Slovenije izrazili tudi nekaj predlogov za izboljšavo svojega dela v naši instituciji, ki ni kar neka institucija, ampak je Državni zbor,

Najlepša hvala še enkrat, podpredsednica. Pridružil bi se zahvali kolega Horvata. Dejansko se marsikdo ne zaveda, da je Državni zbor veliko več kot 90 poslancev in da ima zaposleno veliko število ljudi, ki poslanskim skupinam in delu tega parlamenta pomagajo. Ko je Levica stopila v parlament leta 2014, kandidatka za generalno sekretarko in trenutna generalna sekretarka gospa Zore Tavčar prvič postala generalna sekretarka zbora in od takrat smo v Levici z njo vedno korektno sodelovali. To, kar je predsednica Državnega zbora kot predlagateljica povedala v svoji uvodni obrazložitvi, nedvomno drži. Gre za osebo, ki je kompetentna, ki zna delo v Državnem zboru ustrezno organizirati in ki je na veliko točkah v teh osmih letih

kandidata ali kandidatke, ki bi jo nadomestil, tako da lahko seveda računa na vse glasove Poslanske skupine Levica. Mi ji želimo vso

Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci! V Poslanski skupini Svoboda soglasno podpiramo odločitev predsednice Državnega zbora, da za generalno sekretarko imenuje gospo Uršulo Zore Tavčar. Odločilnega pomena je, da je na položaju generalnega sekretarja oseba, ki zelo dobro pozna postopke in delovanje Državnega zbora in ki svoje delo opravlja predano ter hkrati uživa podporo tako med poslanskimi skupinami kot med podpornimi in strokovnimi službami Državnega zbora, kar so potrdili tudi moji predhodniki. V Poslanski skupini Svoboda smo prepričani, da gospo Uršulo Zore Tavčar odlikujejo vse te lastnosti. Menimo, da ima vsa potrebna strokovna znanja ter tudi vodstvene in organizacijske izkušnje, hkrati pa zaradi svojega dolgoletnega dela v Državnem zboru odlično pozna delovanje te ustanove. Vse našteto je kandidatka izkazala že, ko je funkcijo generalne sekretarke opravljala že v preteklih dveh sklicih Državnega zbora, in verjamem, da bomo o tem prepričani tudi novi poslanci v tem sklicu.

ni, zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa o imenovanju gospe Uršule Zore Tavčar za generalno sekretarko Državnega zbora. Glasujemo.

Hvala